Prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda. Sukladno članku 205. Poslovnika tijekom sjednice može se mijenjati redoslijed. - Izvješće o stanju okoliša u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2005. do 2008. godine, Podnositelj izvješća je Vlada Republike Hrvatske temeljem članka 51. Zakona o zaštiti okoliša. Raspravu su proveli Odbor za zaštitu okoliša i Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo. Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predlagatelj dati dodatno obrazloženje? Zamjenik ministra, izvolite. Dobar dan, hvala lijepa. Poštovane zastupnice i zastupnici. Evo u ime Ministarstva zaštite okoliša pojasnio bih naš prijedlog za Izvješće o stanju okoliša Republike Hrvatske. Agencija za zaštitu okoliša je sukladno obvezama iz članka 51. Zakona o zaštiti okoliša izradila Nacrt izvješća o stanju okoliša Republike Hrvatske za razdoblje od 2005. do 2008. godine. Konačni nacrt izvješća je tijekom 2011. godine usuglašen s mišljenjem svih relevantnih tijela nakon čega ga je tadašnje Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva uputilo Vladi Republike Hrvatske radi podnošenja Saboru. Vlada je prihvatila konačni nacrt izvješća na svojoj 135. sjednici održanoj 21. lipnja 2011.godine te ga je uputila u saborsku proceduru. Izvješće je prihvaćeno od strane Odbora za zaštitu okoliša, sjednica je održana 27. rujna 2011. te je stavljeno na dnevni red 24. sjednice VI saziva Sabora. Međutim, ta točka nije stigla doći na red za usvajanje te zbog raspuštanja Hrvatskog sabora predmetno Izvješće o stanju okoliša u Republici Hrvatskoj do danas nije usvojeno. Postupak je ponovno pokrenut nakon što je osnovana nova Vlada i ministarstva. Sve primjedbe novih resornih tijela razmotrene su te ih je većina ugrađena u nacrt izvješća. Nacionalno izvješće o stanju okoliša izrađeno je za razdoblje od 2005. do 2008. kako bi se ostvarila potreba praćenja ostvarivanja ciljeva i dokumenata održivog razvitka i zaštite okoliša. Strategija zaštite okoliša i Nacionalnog plana djelovanja za okoliš i drugih strateških planskih programskih dokumenata vezanih za pojedine sastavnice okoliša i opterećenja kao i drugih dokumenata vezanih za zaštitu okoliša te zbog cjelovitog uvida u stanje okoliša u državi. Izvješće o stanju okoliša Republike Hrvatske donosi se za četverogodišnje razdoblje i nastavlja se na prethodno izvješće o stanju okoliša 2007. koje je obuhvatilo razdoblje do 2005., a koje je usvojeno u Hrvatski saboru 25. svibnja 2007. godine. Izvješće je izradila Agencija za zaštitu okoliša za ministarstvo nadležno za zaštitu okoliša na osnovu podataka koji su prikupljeni kroz informacijski sustav zaštite okoliša ISZO i direktnom suradnjom s relevantnim tijelima i institucijama. Sadržaj izvješća propisan je Zakonom o zaštiti okoliša te obuhvaća pregled i ostvarenje ciljeva zadanih osnovnim strateškim i planskim dokumentima zaštite okoliša, podatke o stanju okoliša u području za koje se izvješće podnosi, ocjenu stanja, ocjenu učinkovitosti provedenih mjera u sustav upravljanja okolišom te podatke o korištenju financijskih sredstava za zaštitu okoliša, procjenu potrebe izrade novih ili izmjena dopuna postojećih dokumenata te druge podatke značajne za zaštitu okoliša. Kako forma izvješća nije propisana odlučeno je da se slijedi pristup koji je uobičajen pri izradi sličnih izvješća većine država EU. Takav pristup podrazumijeva razvrstavanje područja okoliša na sektorska opterećenja i sastavnice okoliša te prikaz podataka koji se temelji na pokazateljima stanja okoliša. S obzirom na to da prethodno Izvješće o stanju okoliša predstavlja nulto stanje takvog načina prikaza podataka ovim je izvješćem ostvaren kontinuitet u praćenju i ocjenjivanju napretka u pojedinim područjima okoliša te sveobuhvatnom prikazu ocjene stanja u državi. Za izradu izvješća korišteni su pokazatelji iz područja zraka, klimatskih promjena i oštećenja ozonskog sloja vode, mora, tla i biološke raznolikosti te okoliša zdravlja kao i gospodarske sektore – energetiku, industriju, poljoprivredu, šumarstvo, ribarstvo, lovstvo, promet, turizam i kemikalije te otpad. Stanje opterećenja u okolišu promatrano u razdoblju prikazani temeljem ukupno 230 pokazatelja od čega 118 pokazatelja obrađuje sektorska opterećenja, 107 sastavnice okoliša, a 5 opća pitanja zaštite okoliša. Izvješće sadržava 5 cjelina. Prvi dio – sektorska opterećenja, drugi dio – sastavnice okoliša, treći dio – opća pitanja zaštite okoliša, četvrti dio – zaključak te prilozi koji obuhvaćaju ukupno 22 poglavlja. U zaključnom dijelu izvješća dan je pregled zakonodavstva i institucionalnog jačanja u području zaštite okoliša te ocjena opće društvene i poslovne klime uz pitanja zaštite i očuvanja okoliša. S obzirom da velika većina pokazatelja prati dugoročne trendove te je stoga potrebno vrijeme da se podaci prikupe, obrade i usuglase izvješća o stanju okoliša u pravilu se donose u određenim vremenskim odmacima od dvije godine što je praksa i u drugim državama EU, ali i kod 5-godišnjeg europskog izvješća o stanju okoliša kojeg na razini EU izrađuje Europska i podnosi ga Europskoj komisiji. U slučaju usvajanja ovog izvješća pomak je stjecajem navedenih okolnosti bio značajno duži. Prethodno moram naglasiti da ovo izvješće je postalo službeni dio Europskog izvješća te da ovim putem predlažemo da se navedeno izvješće usvoji s obzirom da je već dobar dio njega usvojen od strane Izvješća o zaštiti okoliša EU. Ovim putem vam se zahvaljujem. Zahvaljujem zamjeniku ministra. Da li žele predstavnici odbora uzeti riječ? Ukoliko ne, otvaram raspravu. U ime kluba HDZ-a zastupnik Branko Bačić, izvolite. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče, poštovani gospodine zamjeniče sa suradnikom. Klub HDZ-a podržati će Izvješće o stanju okoliša u RH u razdoblju od 2005. do 2008. godine. Prostor priroda, okoliš kako god ga nazvali temeljno je nacionalno dobro i zato obazrivo ili bolje rečeno pažljivo planiranje i gospodarenje tim prostorom zbog njegove ograničenosti i ugroženosti nužna je pretpostavka gospodarskom razvoju RH, a svakako posebno razmatrajući je u širem kontekstu njene europske budućnosti. Kako kaže indijanska poslovica da prirodu nismo naslijedili od svojih predaka već smo je posudili od svojih potomaka sama po sebi govori o potrebi pažljivog kako sam rekao planiranja i upravljanja tom prirodom, odnosno tim prostorom. Sintagma održivog razvitka koja podrazumijeva s jedne strane gospodarski rast, ulaganje u gospodarstvo, koja zahtijeva pa onda u tom smislu i izgradnju značajnih infrastrukturnih postrojenja mora biti apsolutno usklađena sa potrebom očuvanja tog prostora i mora predstavljati balans dakle između gospodarskog razvitka s jedne strane i s druge strane održivog, odnosno očuvanja okoliša, očuvanja prirode. Često puta u realizaciji, izgradnji pojedinih gospodarskih objekata, u izgradnji prometne infrastrukture, u izgradnji energetske infrastrukture čini nam se da stroge odredbe o zaštiti okoliša ometaju, usporavaju, realizaciju pojedinih projekata. Toga smo posebno evo svjesni posljednjih dana ako ovu sintagmu promatramo u okviru potrebe izgradnje pojedinih energetskih objekata kao što je Ombla, kao što je Plomin u kojima stroge odredbe o zaštiti okoliša, a koje smo odredbe u velikom dijelu i preuzeli iz europskih direktiva u okviru Poglavlja 27., Poglavlja okoliša, često puta kažem čini nam se da nas bespotrebno zaustavljaju u realizaciji velikih, važnih infrastrukturnih i energetskih projekata. No koliko god doista doista ponekad bilo tako i određene obveze naspram zaštite okoliše nas usporavaju u realizaciji pojedinih projekata ne smijemo se umoriti u inzistiranju da svi ti projekti prođu upravo tu kontrolu koju uspostavljaju i donose studije ili projekti koji dodatno čuvaju okoliš. Prema tome, iz želje za brzim razvojem, za realizacijom pojedinih projekata ne smijemo staviti po strani, zaboraviti da postoje s druge strane i odredbe koje čuvaju okoliš, koje čine taj jedan balans, tu ravnotežu između napretka i očuvanja okoliša kojega sam kao što sam u svom uvodu rekao naslijedili i posudili odnosno od svojih potomaka. Kako bi mogli utvrditi da li u tom poslu doista čuvamo okoliš nužno je imati jedno sustavno izvješće koje se temelji na dovoljnom broju podataka iz svih oblasti okoliša i koje je moguće usporediti sa ranijim izvješćima. Kao što smo čuli u uvodu od gospodina zamjenika ministra posljednje izvješće koje je ovaj Sabor usvojio usvojeno je 2007. godine, a koje je obradilo period do 2005. godine. Ovo današnje izvješće koje je u svakom slučaju sustavnije, koje se temelji na preko 230 podataka iz svih područja okoliša od zraka, vode, tla, energetike, prometa itd., itd. može se usporediti sa tim razdobljem do 2005. godine i iz samoga izvješća možemo utvrditi da je RH u dijelu koji se odnosi na zaštitu okoliša napravila značajan iskorak i da je ne samo ne samo sa zakonodavnom regulativom koja dodatno štiti okoliš da je u svijesti građana RH potreba za zaštitom okoliša danas na značajno višem stupnju u odnosu na ono vrijeme koje je prethodilo ovom izvještajnom razdoblju. Na samoj sjednici Odbora za zaštitu okoliša bilo je pitanja oko toga nije li odmak od 4 godine, koliko je proteklo od ovog izvještajnog razdoblja doista predugačak da bi Hrvatski sabor mogao valjano, ažurno ako tako mogu reći, raspravljati o tom Izvješću. na činjenicu da je upravo za izradu ovog Izvješća korišten veliki broj podataka koji se sustavno prikupljaju, čija obrada doista zahtjeva dugi vremenski period. Praksa je i država članica Europske unije da je otprilike potreban rok za izradu tog Izvješća, negdje oko 2 godine u odnosu na izvještajno razdoblje. Pa prema tome, u tom smislu možemo i prihvatiti da se, danas 2012. godine raspravlja o Izvješću o stanju okoliša za razdoblje od 2005. do 2008. Godine. Ono što bi želio posebno naglasiti, što je u ovom Izvješću istaknuto, to je ocjena stanja po pojedinim područjima, kako je gospodin zamjenik rekao da se radi doista o jednom širokom spektru svih mogućih sastavnica okoliša. Ja bih izdvojio samo dvije, tri sastavnice koje ukazuju na stanje okoliša u Republici Hrvatskoj. U prvom redu, na prostor i stanovništvo. Naime, uočava se u tom razdoblju za kojega je Izvješće i podneseno, trend urbanizacije gradova i naselja u prvom redu na obalnom području. Prema podacima Zavoda, Državnog zavoda za prostorno planiranje u Republici Hrvatskoj krajem 2008. godine bilo je planirano 462 670 hektara građevinskog zemljišta. Od tog planiranog, te planirane površine izgrađeno je bilo oko 216 360 hektara, odnosno 47% planiranog građevinskog zemljišta. Dakle, iz ovog podatka se može vidjeti da je u tom izvještajnom razdoblju u Republici Hrvatskoj doista prekapacitirane su prostori predviđeni za građenje i da bi po ovim podacima praktično iz prostornih planova županija u Republici Hrvatskoj bilo moguće izgraditi objekata za još preko 2 milijuna Hrvata koji bi mogli živjeti na tom prostoru. Zbog toga je u tom vremenskom razdoblju, u tom vremenskom periodu i donesen Zakon o prostornom uređenju i gradnji kojim je zakonom praktično naloženo jedinicama lokalne samouprave da krenu u izradu novih prostornih planova i smanje tu predviđenu površinu za građenje bilo gradova bilo naselja u Republici Hrvatskoj, što se doista i dogodilo. Pa prema podacima Državnog zavoda za prostorno uređenje krajem 2011. godine za 15% smanjena je ukupna površina planirana za razvoj naselja u Republici Hrvatskoj i na taj način je danas izgrađeno 63% cjelokupnog građevinskog zemljišta u Republici Hrvatskoj. Što znači da je doista napravljen veliki iskorak u zaštiti prostora u Republici Hrvatskoj. U tom razdoblju došlo je do zaštite obalnog područja uvođenjem Instituta zaštićenog obalnog područja mora kojim je institutom doista ograničena gradnja na obalnom području. Uvedeni su vrlo strogi kriteriji u prostornom planiranju koji su praktično primorali jedinice lokalne samouprave da smanje građevinska područja s jedne strane, a da s druge strane itekako, itekako pažljivo donose odluke kojima se utvrđuju i donose urbanički planovi. Bilo urbanički planovi uređenja, bilo detaljni planovi, bilo prostorni planovi uređenja gradova, odnosno općina. Dakle, Institutom zaštićenog obalnog područja mora, koji je donesen u ovom Saboru 2004. Godine uveden je red u prostorno uređenje prvenstveno u obalnom području i na taj način dodatno je zaštićeno obalno područje mora. Što jasno pokazuju i podaci koje sam maloprije spomenuo, a koji se odnose na Jadransku Hrvatsku i najvećem dijelu smanjivanje tih građevinskih području dogodilo se upravo u tom obalnom području koje je, a toga smo itekako bili, itekako devastiramo u razdoblju koje je prethodilo ovom izvještajnom razdoblju. Stoga, ako u tom kontekstu promatramo i predloženi Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama, vidjet ćemo da je Vlada sada odustala od očuvanja tog prostora, jer se u prijedlogu zakona koji će biti vrlo brzo raspravljen praktično nigdje ne spominje zaštićeno obalno područje mora. I mislim da je to jedan nedostatak tog zakona, no o tome ćemo više govoriti kad taj zakon bude raspravljan ovdje u Saboru. Ono što samo mogu reći da mi u klubu HDZ-a nećemo podržati činjenicu da nema više distinkcije u hrvatskome prostoru između ostalog prostora i zaštićenog obalnog područja mora koje je svakako najvrjedniji prostorni resurs u Republici Hrvatskoj. Drugi dio, na kojega bi se želio osvrnuti, to je područje prometa. Zbog toga što se iz samoga Izvješća vidi i dade iščitati da je to razdoblje od od 2004. do 2008. godine dominantno obilježeno u laganjem u prometnu infrastrukturu, odnosno u cestovnu infrastrukturu. Ja se usudim reći da je, da niti prije a niti poslije tog prvog desetljeća 21. stoljeća neće biti toliko uloženo u cestovnu, prometnu infrastrukturu koliko je tu uloženo u proteklih, upravo u tom izvještajnom razdoblju, a to je vrijeme jasno kada se u Hrvatskoj grade autoceste. Što je to i u samome ovom Izvješću itekako istaknuto. I jasno da ta činjenica je onda kao posljedicu imala povećanje opterećenja na okoliš, upravo zbog toga što je cestovni promet najmanje prijateljski raspoložen prema okolišu. I u drugom desetljeću 21. stoljeća svakako će biti više izraženo ulaganje u druge oblike prometa, u prvom redu u željeznički promet, zatim u riječni i pomorski promet. iz ovog Izvješća se upravo dade iščitati kako je, kako su najveća ulaganja u Republici Hrvatskoj bila upravo u prometnu infrastrukturu i to u prvom redu u izgradnju cestovne infrastrukture, odnosno u izgradnju autocesta. U području energetike i industrije u tom se razdoblju tek pokreću projekti energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije, a svojevrsni zamah, doduše ne spektakularan. Ali zamah u tom dijelu se očituje u ovom drugom razdoblju za kojeg ćemo prema najavama samog ministarstva izvješće imati 2014. godine kada bi se praktički uskladili sa europskom praksom da se u u Parlamentu raspravlja o Izvješću stanja okoliša 2 godine nakon izvještajnoga razdoblja. Ono što također obilježava to razdoblje 2005./2008. godine to je iznimno, iznimno obiman obiman posao koji je rađen na donošenju novog zakonodavstva koje se praktično u to vrijeme usklađivalo sa europskim zakonodavstvom i koje je zakonodavstvo omogućilo i uvelo reda u očuvanje okoliša u Republici Hrvatskoj. To je vrijeme kada se donose značajna zakonska regulativa koja se odnosi na gospodarenje otpadom, sanaciju divljih odlagališta, potrebu izgradnje novih regionalnih centara za gospodarenje otpadom itd., U svakom slučaju, dakle mi ćemo u klubu Hrvatske demokratske zajednice podržati ovo Izvješće jer iz njega se iščitava da je svijest o potrebi očuvanja okoliša upravo u tom razdoblju je donesena, zakonske regulative koja je donesena u svakom slučaju povećano u odnosu na razdoblje prije toga. I možemo ocijeniti da je stanje okoliša u Republici Hrvatskoj u 2008. godini zadovoljavajuće. Stoga evo ponavljam klub Hrvatske demokratske zajednice podržati će ovo Izvješće. **Batinić, Milorad (HNS)** Zahvaljujem. Sljedeći je u ime kluba Hrvatske narodne stranke zastupnik Dragutin Glavina. Izvolite.

Poštovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani zamjeniče ministra sa suradnikom, poštovane kolegice i kolege. Svaka rasprava izvješća, uredbe, prijedlozi zakona, okrugli stolovi i ostale aktivnosti koje uređuju materiju zaštite okoliša izazivaju posebno pozornost i među onima koji se službeno i profesionalno njome bave, ali i građana zainteresiranih udruga moglo bi se reći ukupne javnosti. A zašto? Zato jer okoliš i sve vezano uz njega neposredno utječe na kvalitetu našeg življenja posebno zdravlja, o brizi za njega ovisi i očuvanje i zaštita prirodnih resursa, odnosno zaštita sveukupnog života na zemlji. Ali zaštita okoliša izaziva pozornost i radi toga jer je za njega vezana i velika gospodarska aktivnost i da je posao posebno sa zbrinjavanjem otpada jedan što volimo reći i zadnji put smo čuli jedan od najunosnijih poslova. Svjedoci smo što se događa u posljednje vrijeme. Natpisi, izvješća medija asociraju na moguće zlouporabe, nezakonitosti, prepucavanja do optuživanja u vezi aktivnosti pojedinaca i pravnih osoba oko poslova sa otpadom, ali i ne samo sa otpadom već sa većinom onog što je u vezi sa stanjem i zaštitom okoliša. Svi želimo sigurnu opskrbu električnom energijom, ali ne želimo hidro ili termo elektranu u našoj blizini. Svi proizvodimo otpad, ali zbrinjavanje i odlagalište neka bude čim dalje od nas. Tako je to kod moglo bi se reći kod svega. A kakvo je stvarno stanje okoliša trebalo bi nam prezentirati ovo izvješće. Na žalost odnosi se na razdoblje 2005./2008. godina. Smatram da se ovo Izvješće trebalo ipak naći ranije na dnevnom redu Sabora tim više što je dostavljeno Saboru sredinom prošle godine. Nije logično da se izvješće za razdoblje 2005./2008. podnosi Saboru u 2012. godini, znači 4 godine zaostatka, odnosno nakon nakon godine za koje se podnosi izvješće. Ako i postoje neki opravdani razlozi kašnjenje je ipak predugo. Nije opravdanje što su pojedini bitni aspekti okoliša bili ili su još uvijek u nadležnosti višeg ministarstva kao što su šume i vode u jednom, zaštita mora u drugom, zaštita prirode u trećem, zaštita tla i zemljine kore u četvrtom, te da se isto reorganizacijom Vlade 2008. godine pojedini sektori pripali nekim drugim ministarstvima, a ono što je još i najbitnije posebno ne iz razloga što su u izvještajnom razdoblju dva stručno operativna tijela za funkcioniranje zaštite okoliša preuzele izradu tih poslova. Prvo tijelo je Agencija za zaštitu okoliša kao centralno nacionalno tijelo za prikupljanje i obradu svih podataka i informacija iz područja zaštite okoliša na razini države. drugo Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, tijelo zaduženo za financiranje pripreme, provedbe i razvojne programe u područjima očuvanja održivog korištenja, zaštite i unapređivanja okoliša i energetske učinkovitosti. Bilo bi dobro da se izvješće za razdoblje 2009./2012. od nadležnih tijela izradi i dođe u Sabor na raspravu u jednom prihvatljivom i znatno kraćem roku. Svakako da je važno spomenuti da je u tom vremenu 2005./2008. za potrebe usaglašavanja hrvatskog zakonodavstva za zakonodavstvom Europske unije doneseno više novih ili revidirani zakonski i podzakonskih akata na području zaštite okoliša posebice iz područja gospodarenja otpadom, kakvoće zraka, klimatskih promjena, zaštite bioloških raznolikosti, te iz područja upravljanja vodama. Tako su u navedenom razdoblju stupile na snagu da navedem samo neke Zakon o zaštiti zraka, Zakon o otpadu, te izmjene i dopune Zakona o otpadu, Zakon o zaštiti prirode, Zakon o šumama, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o vodama, Zakon o zaštiti okoliša itd. njih preko šezdesetak. Ovdje treba naglasiti kako briga za okoliš može i usporiti gospodarske aktivnosti kao iz primjera terminala na Krku kao i drugih projekata što nas je učinili i čini energetski više ovisnima. Zbog toga treba postići uravnoteženost zaštite okoliša i gospodarskog razvoja, tzv. Održivi razvoj. Takvih primjera ima više. Zato je veoma važno uskladiti na najbolji mogući način na primjeru najboljih europskih standarda gradnju energetskih, proizvodnih, prometnih i ostalih gospodarskih potencijala koji su potrebni za razvoj zemlje a uskladiti sa zaštitom okoliša. Hrvatska je također preuzela i određene obveze u okviru pretpristupnog procesa, a te obveze traže i preciznije procedure ali i znatna i veća veća ulaganja u zaštitu okoliša. Što se tiče samog izvješća, ono sveobuhvatno obuhvaća podatke za određena područja ne samo za izvještajno već i za dulja razdoblja na temelju kojih se mogu pratiti trendovi i donositi ocjene ne samo sadašnjeg nego i procjene stanja okoliša u narednim razdobljima. Forma izvješća je propisana i slijedi izradu sličnih izvješća u većini država EU. Izvješće obuhvaća 22 poglavlja i podaci prikupljeni za ovo izvješće, zapravo njihova kvaliteta, točnost i sigurnost čine ukupnu kvalitetu ovoga izvješća. Možda je izvješće moglo se dopuniti još nekim podacima ali za za dobivanje neke slike ima ih dovoljno. Kolegice i kolege, želio sam govoriti o jednom od najakutnijih problema s kojima se danas susrećemo posebno u jedinicama lokalne samouprave, a u ovom trenutku je posebno aktualno i u žarištu je javnosti. To je zbrinjavanje i gospodarenje otpadom. Podaci govore da se u Hrvatskoj godišnje proizvodi oko 13,2 milijuna tona otpada od čega je u strukturi otpada komunalni otpad zastupljen s 1,2 milijuna tona. Prema tim podacima svaki pojedinca dnevno stvori od 0,40 do 0,95 kg otpada. Na opasni otpad otpada 0,1 milijun tona s tendencijom rasta. Povećanje proizvodnje svih vrsti potrošnih dobara prati još veće povećanje otpada, a proporcionalno povećanim količinama otpada raste i zagađivanja naše prirodne sredine. Još smo daleko do kvalitetno organiziranog prikupljanja, sortiranja, recikliranja i zbrinjavanja otpada. Međutim, ta problematika bit će uskoro ovdje na raspravi pa neću zalaziti dalje i otvarati tu temu.

Hvala lijepa. Gospodin zastupnik Dražen Đurović u ime kluba HDSSB-a. Izvolite. Gospodine predsjedniče Sabora, zamjeniče ministra, zastupnice i zastupnici. Ja bih se nadovezao na svoje prethodnike i zapravo podupro sve ono što su oni rekli u svojim izlaganjima o ovom izvješću, s jedne strane da je stvarno zakašnjelo jel se razdoblje i podaci se zapravo odnose na razdoblje od 2005.-2008., s druge strane da je dosta kvalitetno jer je temeljito i opsežno i ima vrlo širok opseg i širok obuhvat raznih tema i aspekata koji se odnose na zaštitu okoliša, s treće strane da je možda moglo još obuhvatiti neke teme koje nije obuhvatilo. I 4.da bi zaista bilo dobro da izvješća koja će se odnositi na razdoblje od 2009. do 2012. već bude barem sljedeće godine u proceduri, pa će i podaci koji će biti u njemu izneseni biti aktualniji i relevantniji nego što se ovi sadašnji iako se nešto nije tako dramatično mijenjalo. Dakle iz tog izvješća moglo se čuti kako se ja ću se isto referirati na nekoliko zapravo izvješće je jako obuhvatno obuhvaća puno raznih dijelova problematike koja se tiče zaštite okoliša i zaštite prirode i svakako je nemoguće na cijelo izvješće referirati, ja ću se referirati na nekoliko elementa tog izvješća, posebno one dijelove koji se tiču energetike. Dakle, navodi se kako je opskrbljenost energijom iz vlastitih izvora se kreće otprilike oko 48%. Toliko se kreće prema dostupnim podacima i danas 2012. godine. A kako je razina ukupne potrošnje energije po stanovniku RH otprilike 61,2% prosječne potrošnje energije po stanovniku u EU, pri čemu s najvećim udjelom u ukupnoj potrošnji energije sudjeluju opća potrošnja s oko 30%, promet sa oko 18 do 22%. Ti su elementi tu negdje. E sada, što se tiče zastupljenosti pojedinih energenata u ukupnoj potrošnji najzastupljenija su tekuća goriva dakle nafta i naftni derivati s udjelom oko 44 do 46%, zatim slijedi prirodni plin koji je u udjelu energenata u potrošnji sudjeluje s ok 27%, udio vodne snage u ukupnoj potrošnji se kreće oko 10 do 16%, a udio električne energije u ukupnoj potrošnji energenata se kreće između 4 i 6%. između 4 i 6%. U RH što se tiče proizvodnje nafte, dakle onog energenta koji najvećim dijelom sudjeluje u potrošnji energije u RH proizvodnja proizvodnja te nafte ostvaruje se na 35 naftnih polja dok se proizvodnja plina ostvaruje na 8 plinsko kondenzantnih možda Tom ukupnom proizvodnjom u 2008.godini prema izvješću je bilo zadovoljeno 19,1% hrvatskih potreba za tekućim gorivima, dakle u nafti dakle 19,1% potreba za naftom su zadovoljavale domaća proizvodnja u 2008. godini. Mislim da u 2012. godini se tu negdje također kreće taj podatak 19%. Što se tiče proizvodnje prirodnog plina navodi se da se on proizvodi u 17 plinskih polja u Panonskom području i 6 plinskih polja na Jadranu, te kako vlastita opskrbljenost prirodnim plinom u 2008. godini iznosila je 85,2% a kada se u proračun uključi samo prirodni plin iz Jadrana koji pripada Hrvatskoj bez prirodnog plina koji pripada Italiji prirodnim plinom je podmirivano 63,5% hrvatskih potreba. Mislim da je to danas oko 60% hrvatskih potreba. Ono pitanje koje smo si puno puta svi postavljali javno i privatno, ukoliko se 60% hrvatskih potreba za plinom ostvaruje iz hrvatske proizvodnje na koji način i zašto cijenu hrvatskog prirodnog plina diktira cijena onog dijela plina koji se uvozi iz Rusije. I zašto nam neke interesne skupine uporno i sustavno nameću tezu kako INA gubi na plinu milijarde kuna godišnje zbog razlike u cijeni između uvezenog prirodnog plina iz Rusije i onoga što se prodaje kad je preko 60% hrvatskih potreba za plinom se zadovoljava iz nalazišta u Republici Hrvatskoj gdje je cijena proizvodna i dobavna nemjerljivo niža od one cijene kojom se taj plin nabavlja iz Rusije. Zašto se uporno, to nije slučajan događaj, dakle to je jedna sustavna teza koju određene interesne skupine iz tog tzv. plinskog lobija sustavno plasiraju i većina medija ih iznosi i dobar dio politike ih podržava jer cijena hrvatskog plina, jer mi dakle 60% svojih potreba zadovoljavamo sa hrvatskim plinom. Prema tome, ne može cijena biti formirana samo iz onog dijela, manjeg dijela koji se uvozi iz Rusije. Slična je stvar i sa naftom. Barel nafte koji se dovozi i koji nastaje bušotinama ovdje u Hrvatskoj u Moslavini, u Slavoniji, zašto bi hrvatski građani plaćali jednako kao barel one nafte koja se kupuje na međunarodnom tržištu i još po nekakvoj kalkulaciji s mediteranskog tržišta. To je najskuplja moguća kalkulacija valjda koja postoji, koja je samo specijalno izmišljena za ovu Hrvatsku državu i ovaj jadan narod. Takvu kalkulaciju i takav izračun cijene nafte valjda nema nitko osim nas, to smo jedino mi sami za sebe uspjeli napravit, na taj način iskalkulirat. Ali usprkos tome 20% te nafte proizvodimo u Hrvatskoj i ta nafta ne može i ne treba imat tko ju proizvodi, tko ju eksploatira. Hrvatska naftna kompanija 50% u vlasništvu Hrvatske države, a plin 60% potreba za plinom znači nastaje i eksploatira se u Hrvatskoj i njegova cijena ne treba biti i nije onakva kao što se plaća onih 40% što se uvozi iz Rusije ili iz drugih izvora. Kad je riječ o cijeni, o električnoj energiji, cijelo vrijeme u Republici Hrvatskoj raste potrošnja električne energije. Prema ovom izvješću u 2008. godini vlastita proizvodnja HEP-a iznosila je 11810 Tome se pridodaje znači uvoz i Nuklearne elektrane Krško pa se odbija izvoz i sve zajedno ukupno raspoloživa energija je na razini 18902,5 gigavat sati. Znamo da je tih ugovora o uvozu električne energije bilo jako različitih i vrlo povoljnih i vrlo nepovoljnih, da su ovisili o raznim čimbenicima ili smo i u HEP-u imali različite uprave, ovisilo je jako o upravama koje su bile u HEP-u. Prema tome, da li je ta teza koja je danas dominantna o energetskoj neovisnosti po svaku cijenu pa i po cijenu zaduživanja u milijardama kuna 100% stoji na zdravim temeljima. Imamo primjerice država kao što je Japan koje nisu energetski neovisne uopće, dapače energetski su vrlo ovisne, a gospodarski su vrlo uspješne. Što se tiče poljoprivrede, ovo izvješće se dijelom referira i na poljoprivredu. Poljoprivreda ne sudjeluje značajnije u zagađenju prirode, odnosno u onečišćenju prirode s obzirom da je ukupno poljoprivreda mislim s nekih 4% sudjeluje u tome. u tome. Činjenica je da je u poljoprivredi prisutan stalni trend depopulacije, da je opseg poljoprivredne proizvodnje sve manje u svim segmentima. ono što je također zanimljivo kako je potrošnja mineralnih gnojiva sve veća po hektaru površine te se tako u ovom izvješću navodi da je potrošnja mineralnih gnojiva oko 180 kg po hektaru poljoprivredne površine što Republiku Hrvatsku pozicionira u sam vrh potrošnje mineralnog gnojiva po hektaru poljoprivredne površine kaže u izvješću u rang s vodećim državama članica EU. U usporedbi s državama članicama EU jedino zemlje Beneluxa troše 190 kg po hektaru umjetnog gnojiva, Slovenija 185, a Nizozemska je otprilike tu negdje sa potrošnjom na oko 180 kg po hektaru mineralnog gnojiva, umjetnog gnojiva. Jako zanimljivo s obzirom da produktivnost i proizvodnost po hektaru hrvatske poljoprivredne proizvodnje nije ni izbliza ni blizu tim zemljama s kojima jednako tu količinu mineralnog gnojiva trošimo i to je nažalost nešto čime ja ne vidim zašto bi se uopće trebali hvaliti već jedna činjenica koja može žalostit, zapravo upućuje na to da jednostavno hrvatski poljoprivrednici sve manje koriste prirodno stajsko gnojivo, a sve se više okreću ka mineralnim gnojivima. Kad je riječ o navodnjavanju, navodnjavanje je prema jednom operativnom programu udvostručeno pa je do 2008. otprilike oko 18000 hektara poljoprivrednog zemljišta se navodnjava. Činjenica je da su kod nas cijene projekata navodnjavanja nevjerojatno visoke. Ja ne znam koliko su te cijene međutim poljoprivredno zemljište u RH je iznimno jeftino. Cijena hektara poljoprivrednog zemljišta je 3 do 8, 9 tisuća eura. A projekti navodnjavanja koji su provođeni u RH su se kretali cijenama od 7 do 10-ak tisuća eura po hektaru. Dakle, kad podijelite svaki od tih projekata, ja zaista ne znam zašto su ti projekti navodnjavanja bili toliko skupi i zašto je hektar, dakle navodnjavanje po hektaru bilo skuplje od same vrijednosti tog zemljišta? Jer to navodnjavanje onda čini besmislenim, a povrat te investicije pretvara u desetljetne. I mislim da se i tu, u tim projektima navodnjavanja, da su se mnogi omastili koji nisu trebali. Što se tiče dakle samog izvješća mi to izvješće prihvaćamo. Ono je dobro, ono je opsežno no ono je jako kasno. Još ima jedna stvar što se tiče zbrinjavanja otpada, da i to ambalažnog otpada, plastičnog otpada jedna je vrlo čudna zapravo pojava o kojoj mislim da bi isto trebalo zapravo jedanput reći. Čitava država se upregla u skupljanje plastične ambalaže, svi društveni resursi, cijeli narod treba skupljati plastičnu ambalažu. Država neće ni na koji način ograničiti proizvodnju plastične ambalaže već će na to staviti naknadu i proizvođačima i potrošačima. Potrošači će skupljati ambalažu, a ambalaže će se proizvoditi u neograničenim količinama. Zašto je tome tako meni iskreno nikada nije bilo jasno. Hvala.

pa da nastavimo u 15,00 sati sa pojedinačnom raspravom. Dakle, dajem dajem stanku do 15,00 sati, a prva riječ ima gospođa zastupnica Marija Vukobratović. Hvala. Hvala.